replika.Izvolite. **Aleksandar Jovanović** Vidim da se ovde pominje Volvo. Onaj koji to pominje i vol i vo, čovek koji priča o poljoprivredi već decenijama, ja vas pitam, Rističeviću, i sve vas pa šta traže juče ona dva traktora ispred Predsedništva? Što ste, ljudi, došli ovde? Znate zašto? Zato što će taj novi ministar, koji je verovatno izvučen pomoću šibice ili nekom slučajnom metodom, novi ministar poljoprivrede, neko ko je slučajna greška ovde na tom mestu, pomoći, gospodine Marijane Rističeviću, da vi postignete još veće rezultate u poljoprivredi.S druge strane, ja ne znam kad imate to vremena da sejete, da žanjete, kada ovde non-stop pričate danima, godinama o poljoprivredi koja propada?Šta

U Zabeli. Ako budete ovako nastavili, kandidovaće se mnogi za ministarstva za kopanje krompira i kukuruza u Zabeli. To ćete vi da radite.A ti, Marijane Rističeviću, samo nastavi tu da pričaš o poljoprivredi. Pozdraviće te ovde, doći će dan kad će ovde gomila traktora, ne dva, preksinoć su bila dva, doći će ovde i tu će biti vaš kraj. Sve ćete učiniti da se to ne desi. Protesti poljoprivrednika nekoliko puta u toku protekle godine. Kad budu došli ovde na stotine, na hiljade traktora, ima da se češete po glavi, i ti Marijane, pa ćeš ti da im pričaš šta je dobro za njih.To što radite, gospodo, koje vas je skrpio Aleksandar Vučić ovde, je čist kriminal. Zapitajte se malo kakvi ste vi to ljudi, od kakvog ste vi to materijala sastavljeni kad se klanjate jednom čoveku, neko za mrvice kao Marijan, a neko za milijarde kao Đedovićka.

gospođo predsedavajuća, čisto da kažem da su ovi poljoprivrednici stvarno došli pred Gradsku skupštinu i stvarno su došli traktorima, dvojica, zapamtite, dvojica, ali znate na kojim traktorima? Traktor je „Fendt“, jedan košta 300.000 evra.Znači, ova zla vlast je omogućila da poljoprivrednici u protest protiv Vlade koja će tek biti izabrana dođu sa traktorima koji su vredni 300.000 evra. Za vreme dok su vladali ovi njegovi, koji su sad pobegli u ekologe, žuto-zeleni aktivisti, komunisti, šta su, ustanici ili ustaše, ne znam šta znači Ekološki ustanak, kad su oni vladali, ma ni sa ručnim kolicima nisu mogli doći pred Vladu ili u proteste. Nisu imali čime da dođu. Ja se ponosim time što je neko u proteste došao sa mašinama koje vrede 300.000 evra. Znači da ova Vlada vredi, da smo im stvorili uslove da kupe nove mašine.Da na kraju ja ne dužim, ja sam mislio da je nama potreban alkometar zbog prethodnog govornika, sad vidim da je to malo, treba i blesimetar. Hvala. Replika, gospodin Lazović.Izvolite. **Radomir Lazović** Hvala za reč.Dakle, dragi građani Srbije, evo, ovo je najbolji primer kako izgleda kada se postave neka konkretna pitanja. Šta se desi? Ništa. Bukvalno imamo potrošenih šest minuta ničega. Uvrede da je neko izdajnik, da je neko strani plaćenik. Ako postavite pitanje, pa pazite koje pitanje postavljamo. zadržaću se baš na ovoj temi zaštite životne sredine, samo na kratko, dakle, mi pitamo kako ćemo da rešimo zagađenje? Petnaest hiljada ljudi premine godišnje. Milijardama se mere troškovi lečenja onih koji ne preminu. I šta oni odgovore? Ništa.Mi smo prošle godine imali jedan sastanak sa ministarkom zaštite životne sredine, gde smo razgovarali o ovome. Ponudili smo neka rešenja. Objasnili smo kako bi to moglo. I, šta sad? Jel moguće da ovaj moćni SNS, ta mašinerija nema nekoga da ponudi neki odgovor na ovo? Jel imate vi neki odgovor na ova pitanja koja sam postavio ili je jedino što imate da se krijete iza ličnih uvreda, iza optuživanja ko za koga rada, pa se prisećamo eto, našao je spoljni faktor, nekoga ovde ko će da radi za njih.Dajte, bre, ljudi, odgovore, odgovorite kako ljudi da prežive sa platama koje imaju. Dajte konkretne stvari da čujemo. Nemojte ove bajke, da nas se trujete sa svih strana o tome kako se živi sjajno, ljudi ne mogu da uđu, bre, u prodavnice da kupe najosnovnije stvari. Odgovorite jednom na nešto od ovoga. Pogledajte koliko pitanja ljudi imaju. Jel može neko od vas, da li ima toliko časti, da ustane da kaže kako će se rešiti ovi problemi ovim tempom? Hvala Dobrici koji je govorio o tome.Dvesta pedeset godina nam treba da unapredimo energetsku efikasnost domaćinstava ovim tempom. Jel ne mislite da to zaslužuje neki odgovor, a možete i da ćutite? Ja bih samo rekla - odgovarali su čitav dan, nego vi niste bili tu, pa niste čuli, ali mislim možda zbog vas da ponove sada.Sada

to što smo juče i danas radili to je direktno kršenje zakona, Zakona o državnim praznicima, član 3. 3. i ima dosta pravnika ovde u sali i budućih ministara i oni znaju da se krši zakon, ali ne mare zato što vide da i predsednik Republike to radi svakodnevno, krši Ustav i zakone.Zakonom je predviđeno, citiram: „U dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji ne rade državni i drugi organi, osim na Dan pobede koji se praznuje radno“. Dakle, direktno se krši zakon u Skupštini koja donosi zakone.Vratimo se na ono što je predmet današnje rasprave. Kada su Kada su dolazili na vlast, rekli su da će raditi drugačije nego oni pre njih, a sada se stalno pozivaju na to pa tako su radili oni pre nas. Oni su obećali da će smanjiti broj ministarstava na 15. Danas ih ima 31. To je koliko Nemačka i Francuska zajedno, Švedska jedna ima 10. Rekli su da će smanjiti broj agencija, zavoda, saveta na pedesetak, sada ih ima preko 120. Rekli su da će ukinuti državne sekretare, a ima ih više desetina. Dakle, kada se poredite onda vidite da se poredite sa onim što ste obećavali, a ne da se pozivate - tako je bilo i pre nas.Kada nas.Kada smo kod 1. maja, još samo da kažem jednu stvar, danas je na „Hepi“ televiziji bio neki gost i omaklo mu se, radi u neko komunalnom preduzeću, kaže - pa eto, mi ne dolazimo na posao, primamo platu. platu. Vidite, oni koji su zaposleni preko SNS-a, njima je svaki dan 1. maj, njima je svejedno da li se slavi 1. maj ili ne.Što ne.Što se tiče podataka koji se iznose, oni su proizvoljni, ja ću se pozvati na podatke Republičkog zavoda za statistiku i Eurostata. prosečna penzija u periodu od 2001. do 2012. godine je brže rasla od cena - 9,2% godišnje. Od 2012. do 2022. godine cene su brže rasle od prosečne penzije, a zbog čega je kupovna moć prosečne penzije pala za 16,7%. U poslednje tri godine cena hrane se povećala u proseku za 58%. Meso je poskupelo za više od 50%,

kada su rashodi veći od prihoda, naravno da raste. Od 2001. do 2012. godine porastao je sa 14,2 milijarde na 15,5 milijardi, znači 9,7%. Od jula 2012. do jula 2013. godine od 15,5 milijardi evra na 35,1 milijardu evra ili 126%.Kad pričamo o tome šta je najvažniji i ko je najvažniji faktor proizvodnje, naravno to su ljudi, njihov broj, zdravlje, obrazovanje, starosna struktura. Od 2012. do 2022. godine, broj stanovnika Srbije je pao sa 7,2 na 6,7 miliona. Ima nas za 535 hiljada manje, što je broj stanovnika Novog Sada i Kragujevca, ali to je samo podatak koji je, podatak za upozorenje.Što se tiče nejednakosti, što jedna od ključnih karakteristika društva u Srbiji i socijalnih prilika, nejednakost najbolje oslikava to da se udžbenici kupuju na kredit, a da se luksuzni stanovi kupuju za keš, i to vam je slika Srbije i to vam je slika nejednakosti najveće u Evropi. Kada je u pitanju siromaštvo, samo ću reći da se čvarci kupuju na komad, a hleb na kriške. To je njima smešno, oni to ne jedu, oni jedu neke druge stvari.Vrhunac stvari.Vrhunac odnosa prema građanima ove zemlje i narodu jeste ono što je Aleksandar Vučić uradio ovih dana kada je ovim ljudima prosto naredio da se održi sednica i da se krši zakon. Pri tome, on je govorio kako, eto, mora više da se radi, a ne manje da se radi, kako je 40 sati malo, a ne da se smanjuje na 35, kao što se smanjuje u Crnoj Gori.Podsetiću vas da je u Francuskoj 2000. godine radna nedelja smanjena na 35 sati. Francuzi i Englezi su uradili istraživanja koja su pokazala da se za privredu više isplati da se kraće radi, jer se manje izdvaja za bolovanja i bolesti koje se tim povodom pojavljuju.Čuveni

da bi radno vreme trebalo da se smanjuje na 15 do 20 sati nedeljno. To je još Kejnz govorio, 60-ih je to bilo jedno od ključnih obećanja.Australijski nacionalni univerzitet je istraživanjem došao do zaključka da je 35 sati rada nedeljno maksimalno radno vreme koje omogućava ljudima da ostanu zdravi. Onda vam se ovde pojavi čovek koji stavi prst na čelo i kaže, bubne o svemu po nešto, pa i o ovome ima svoje mišljenje.Na kraju, to i kraju, to i može jer se pojavljuje tako često u medijima. Jedini kanal koji ga ne prenosi jeste Dunav - Tisa - Dunav, a svi ostali moraju. **Zoran Lutovac** Na kraju, što se tiče borbe protiv korupcije, ovde političare kriminalce ne može da uhvati ni kijavica zbog imuniteta, a pripadnike kriminala mogu da uhvate samo grčevi ili išijas.

Hvala, predsedavajuća.Povređen je član 100. Ako želite da učestvujete u pretresu prepuštate predsedavanje jednom od potpredsednika. Evo, ima tu ljudi, mogu da vas zamene. Bavili smo se ovim sa gospodinom Orlićem toliko dugo. Nismo uspeli na kraju, ni jednom nije sišao dole da kaže neku važnu veliku misao.Hajde da probamo sa vama da vi naučite Poslovnik dok ste tu. Evo, pružamo vam priliku da radite po Poslovniku, član 100, nemojte da se obraćate odatle, nemojte uvredljivo da se obraćate ljudima. Molim vas, siđite dole, pa pričajte koliko god želite. Hvala vam.

tako nekih podlosti sitnih. To je nekako…. **Ana Brnabić** Sa Orlićem niste uspeli, sa mnom ćete uspeti, videćeš. Svi ćemo se zajedno truditi i uspećemo i pobedićemo.Reč

Orlićem nismo uspeli zato je i dobio nadimak „Sima gluvać“, jer nije čuo opoziciju.Pazite, repertoar nadimaka koji stoje kod Nušića je veoma bogat. Nemojte, ima „Čede brbe“, ima „Laze cvrce“, „Srete numere“, nemoj da ponesete…

Dozvolite mi da se još jednom kratko obratim. Trudio sam se da o svim temama i svim oblastima govorim otvoreno, pre svega kroz ekspoze koji nije literalni rad, nego je za vas jedno naučno delo, ali to ćete vremenom shvatiti da smo govorili, da sam govorio o ozbiljnim političkim temama i za unutrašnju i za spoljnu politiku, ali morali bi razumeti šta je politika, a ne da brojem decibela dokazujete da ste u pravu.Kada pričate, a niko ne odgovara ja sam u ekspozeu pričao o tome, a i posle u raspravi, iako ste vi dosta bili odsutni, ali nije na meni, to je na predsednici, pre svega na vašim biračima,

nula, 2023. godina 30.000 domaćinstava i ono što sam predstavio kao plan rada, a vi kažete da nisam pričao o planu rada, programu rada, naš cilj je da do 2027. godine na 70.000 domaćinstava, da se obezbede subvencije za povećanje energetske efikasnosti. Šta to znači za kvalitet vazduha?Nema potrebe da vičete pošto sam ja vas pažljivo

Koliko će nam trebati vremena? Dosta, ali bilo bi fer da sa onima sa kojima ste u koaliciji i sa kojima delite politiku, postavite pitanje – a zašto je 2012. Da su uradili nešto od toga, nama bi bilo lakše da dođemo do ukupnog broja. Vi ste nama ostavili čistu nulu. Ništa niste uradili do 2012. godine i nama držite predavanja.Što

Što se tiče ukupnih ulaganja u zaštitu životne sredine i ono što se nalazi u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, Ministarstvu energetike, poljoprivrede, Republika Srbija u ovom momentu ima obezbeđenih 5,2 milijarde evra. Ja mislim da je to rekordno izdvajanje upravo o svim ovim pitanjima, po svim ovim pitanjima o kojima vi govorite.U ekspozeu sam govorio i posle toga koliko regionalnih centara za za tretiranje otpada otvaramo, odnosno radimo, da je jedan završen, još devet radimo, da trenutno 250 kilometara kanalizacione mreže samo Republika gradi, mimo lokalnih samouprava.Tako da, apsolutno ne stoji da se ništa ne radi, naprotiv. Nije se radilo, pa zato je polazna osnova nula, jer da je neko izgradio recimo auto-put „Miloš Veliki“, mi bi u međuvremenu izgradili auto-put „Karađorđe“. Pošto nije postojao „Miloš Veliki“, morali smo prvo njega, pa onda idemo „Karađorđe“.Isto vam je i za ekologiju. Da su nešto ovi vaši koalicioni partneri uradili konkretno, mi bi imali bolji rezultat danas, jer bi dalje otišli i veći broj svih ovih stvari koje treba da rešimo rešili.Da završim, hvala svima koji su učestvovali u raspravi i u kritici, pohvalama, pitanjima. Mislim da je rasprava bila konstruktivna. Ja neću da ocenjujem one koji su iznosili lične uvrede. Želim pošto je ovo stradalna nedelja pred najveći hrišćanski praznik Vaskrs da se izvinim ako sam ja nekog uvredio, to je hrišćanski i ljudski završim sa tim da sam naučio dve stvari. U stvari jednu stvar, a to je da je kršenje zakona ako radite svaki dan kao što ste rekli za predsednika države i ono što je moja poslednja poruka – nikada Srbi ni u ratu ni pod sankcijama nisu kupovali čvarke na komad, niti će kupovati. To Srbin nikad sebi nije dozvolio i nemojte ga potcenjivati.

je Narodna skupština obavila pretres o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 270. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zakazujem 2. maj 2024. godine kao Dan za glasanje o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade.Glasanju ćemo pristupiti odmah.Budući odmah.Budući članovi vlade mogu da napuste sednicu.